Слава Україні! Шановні колеги, у засіданні Верховної Ради України беруть участь члени Кабінету Міністрів України. Прошу привітати. (Оплески) Ми очікуємо, що членів Кабінету Міністрів буде більше і буде Прем'єр-міністр, сьогодні заходи, пов'язані з Днем захисника України, але ми будемо розпочинати. Дякуємо. Шановні колеги, відповідно до прийнятої нами Постанови "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану" сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. У разі повітряної тривоги, шановні колеги, буде оголошено перерву в пленарному засіданні і ми всі маємо перейти до безпечних місць відповідно до схеми укриття. Шановні колеги, 6 грудня, сьогодні ми відзначаємо одне з найважливіших національних свят – День Збройних Сил України. Це свято справжнього героїзму та відваги. Українська армія – гордість нашої держави. І в цей день ми вкотре дякуємо кожному воїну, які несуть службу в Збройних Силах України, за можливість жити, вчитись і працювати в незалежній державі. Давайте побажаємо нашим відважним захисникам і захисницям міцного здоров'я, витримки та якнайшвидшого повернення додому з фронту живими і неушкодженими. Прошу увагу на екран.

Також принагідно давайте подякуємо тим народним депутатам, які стали до лав Збройних Сил України. (Оплески) Їх немає в залі, вони нечасто бувають в залі, але ми дякуємо вам, колеги, за те, що ви захищаєте демократію і там. Тепер, в засіданні приймає участь Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль і члени уряду. Шановні колеги, сьогодні багато християнських країн світу також відмічають День Святого Миколая. У цей непростий для України час, коли держава мужньо протистоїть ворогу, свято набуває особливого значення, стає символом віри, надії та єдності, нагадуючи нам, що добро завжди перемагає зло. Нехай Миколай Чудотворець оберігає наших захисників та захисниць, підтримує кожну родину, яка з нетерпінням чекає на їх повернення додому. Бажаємо, щоб мир якнайшвидше повернувся на нашу землю, а щирі дитячі посмішки зігрівали наші серця. Ще раз слава Україні! Шановні колеги, сьогодні також день народження у нашого колеги народного депутата України Ігоря Петровича Негулевського. Давайте привітаємо його, побажаємо міцного здоров'я, невичерпної наснаги, нових професійних успіхів. Шановні колеги, за парламентською традицією пропоную розпочати роботу з виконання Державного Гімну України. (Лунає Державний

Шановні колеги, триває вже 34-й місяць, як Україна мужньо протистоїть повномасштабній збройній агресії Російської Федерації. Наші воїни щодня демонструють на полі бою виняткову стійкість та незламність у боротьбі з окупантами. У День Збройних Сил України ми також згадуємо тих відважних воїнів, чиє життя забрала рашистська збройна агресія. Ми завжди пам'ятаємо їх жертовні подвиги та низько вклоняємося безсмертним героям. Віддаймо шану тим, хто пожертвував своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Вшануймо хвилиною мовчання пам'ять усіх українців, військових і цивільних, чиє життя було обірвано внаслідок російської агресії.

сідати. Шановні колеги, перед тим як перейти до "години запитань до Уряду", ми домовлялися, у нас буде два невеличких кадрових питання. Шановні народні депутати, 5 грудня 2024 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Ташеву Тамілу Равілівну, включену до виборчого списку політичної партії "Голос". Відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посаду народні депутати України складають присягу перед Верховною Радою України. Для складення присяги на трибуну запрошується народний депутат України Ташева Таміла Равілівна.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 Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Дякую,

Відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посаду народні депутати України складають присягу перед Верховною Радою України. Для складення присяги на трибуну запрошується народний депутат України Ташева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 дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.

перше, що хотілося, щоб змінилося, благо тут є і Прем'єр-міністр. Верховна Рада викликала двох міністрів. Міністра оборони Умєрова ми вже чекаємо третю добу. Я не знаю, де він, що його третю добу його не можна знайти, і він не може дійти до Верховної Ради, і відповісти на ті питання, які у нас є. Питання дуже серйозні, тим більше в День Збройних Сил України, про забезпечення снарядами, мінами, всім необхідним, і роботу Міністерства оборони. І міністр стратегічних галузей промисловості Сметанін, теж, здається, я його не бачу. Його викликали вчора. Ну, в нього трішки менший був разбег, але теж можна було вже добежать до Верховної Ради. Я прошу, щоб уряд пам'ятав, що ми все-таки, парламент України – це представники народу України, і ви зобов'язані приходити, коли парламент вас викликає. Тож хочеться почути, коли буде Умєров і Сметанін. Дякую. на двогодинній нараді з керівництвом парламенту, з керівниками фракцій. І вчора ми з ним обговорили, він перепросив, тому що сьогодні цілий день заходи, одразу на наступне засідання, яке буде йти, продовжене, він обов'язково буде попросили і яке було проголосоване у Верховній Раді. Що стосується Сметаніна, він зараз буде на "годині запитань до Уряду". Будь ласка, Івченко, Качура. Івченко, "Батьківщина". Пане Голово, я пам'ятаю, минулого скликання в парламентський п'ятничний день, коли спілкувалися безпосередньо коли спілкувалися безпосередньо з урядом, був повний зал. Зараз повного залу немає. А знаєте, чому? Тому що, коли ми викликаємо міністрів, вони мають приходити і звітувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Що у вас Вчора було засідання ТСК і міністр Умєров був на цьому засіданні. Чому третій день міністра оборони немає в парламенті? У мене питання: чому немає міністра? І наступне. Слухайте, 25 мільярдів було відправлено на ці міни. Нас це не хвилює з вами? 25, а міни не взлітають, а міни на сьогоднішній день не працюють і не б'ють ворога, і другого міністра немає. Два звіти, мають тут стояти. Це вимагають наші хлопці-мінометники, які стріляють, по 50 відсотків мін не розриваються. Дякую, Вадим Євгенович. Дивіться, я ще раз, я не знаю, чи почули ви відповідь на попереднє питання. Вчора була двогодинна нарада, і в тому числі питання, яке ви ставите, воно все було донесено всім керівникам фракцій. Всі керівники фракцій мали можливість отримати відповіді на це питання, чи представники фракцій, які були. Що стосується, коли вони будуть, я ж сказав, коли будуть. Будуть одразу на перше засідання, яке буде йти після завершення цього. Все зрозуміло? Качура, будь ласка. 10:25:25 КАЧУРА О.А. Шановний Руслане Олексійовичу, ви знаєте, окрім законотворчої роботи, народні депутати, також Конституцією передбачено, законами, це можливість подавати депутатське звернення і запит. На жаль, вже склалася така практика і не перший тиждень, наприклад, мої запити, які я подав щодо загиблих героїчно бійців 3-ї штурмової бригади, які ми повинні направити запити до Президента, щоб їм нарешті присвоїли звання Герой України, вони не розглядаються. Я знаю, що Олександр Сергійович проводить відповідну роботу з Апаратом Верховної Ради, і ви дали це доручення, тому надіюсь, що питання буде в найкоротший термін вирішено, і наші права як народних депутатів не будуть порушуватися всупереч тому, як це нам надав народ України, ті повноваження. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, переходимо до "години запитань до Уряду". Шановні народні депутати, відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України та ухваленого Погоджувальною радою депутатських фракцій і груп рішення сьогодні проводиться "година запитань до Уряду". На засіданні Погоджувальної ради була визначена тематика "години запитань до Уряду". За пропозицією депутатських фракцій і груп члени Кабінету Міністрів сьогодні будуть відповідати на запитання про реалізацію державної правової політики в умовах воєнного стану. Сьогодні відповідати на запитання народних депутатів України з визначеної тематики буде Віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України – Міністр юстиції України Ольга Віталіївна Стефанішина. Ольга Віталіївна звернулась з прохання надати їй слово для доповіді до 5 хвилин, перед тим як вона почне відповідати на питання, а після цього 30 хвилин – від фракцій, 30 хвилин – від груп. Не буде заперечень? Шановні колеги, тоді я запрошую… Єдине, перед початком "години запитань до Уряду" я звертаюсь до членів Кабінету Міністрів України щодо необхідності врахувати, що пленарне засідання проходить у відкритому режимі, тому при наданні відповідей на запитання я прошу вас не озвучувати інформацію, яка може завдати шкоди національній безпеці України, і дотримуватись вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці та обігу іншої інформації з обмеженим доступом, і не допускати розголошення такої інформації. Шановні народні депутати, на трибуну Верховної Ради для доповіді та відповідей на запитання запрошується Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністр юстиції України Ольга Віталіївна Стефанішина. Будь ласка, Ольга Віталіївна. 10:27:58 Шановні колеги, шановні народні депутати! Хочу почати свій виступ із слів подяки. Останні дві пленарні сесії Верховної Ради були надзвичайно продуктивними з точки зору підсилення підсилення роботи Міністерства юстиції в частині виконання міжнародних зобов'язань і в частині реалізації саме правової політики. Я хочу особливо подякувати за зміни до законодавства щодо цифровізації виконавчих проваджень, а також деякі інші зміни в сфері правової політики. Дякую за прохання доповісти про стан правової політики. Ми маємо усвідомлювати, що з початком повномасштабної війни основним завданням було збереження керованості усіх гілок влади і, безумовно, пріоритетом є і залишається питання доступу громадян до правосуддя. З початком повномасштабної війни, а також з поданням заявки на членство України в Європейському Союзі всі органи суддівського врядування відновили свою роботу. На сьогодні суддівське врядування – це Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія, є спроможними і повністю розпочали свою роботу. Так само суміжні з юстицією і правосуддям інститути також зберегли свою функціональність, незважаючи на те, що вони не є саме державними, це і нотаріальна спільнота, адвокатська система приватних виконавців, виконання судових рішень – всі ці інститути були збережені. Так само були збережені безпечно дані всіх громадян, які на сьогодні зберігаються в реєстрах. Коли ми говоримо про пріоритети на даний момент, враховуючи те, що я також поєдную поєдную посаду Віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції, безумовно, ми говоримо про те, що це є основним елементом нашого майбутнього членства. Тому порівняно із завданнями, які реалізовувалися раніше, ми маємо кілька нових завдань. Система безоплатної правової допомоги вже налічує нові категорії правової допомоги, яка надається громадянам. Це і допомога ветеранам, військовим, це це допомога громадянам, які зазнали злочинів сексуального насильства та домашнього насильства. Так само потребує відновлення робота суміжних з юстицією інститутів. я планую в кінці 2025 року, у другій половині 2025 року провести конкурс на відбір нотаріусів – і відновити спроможність нотаріальної спільноти України. Ми також будемо розширювати доступ до професії приватних виконавців, з тим щоб максимально реалізувати функцію

тягар з громадян, які витрачають занадто багато часу у взаємодії з державою, таким чином вивільнить додатковий ресурс з державної виконавчої служби для безпосередньо здійснення виконання судових рішень, а не перекладання папірців. Так само я вважаю, що особливим моментом зараз є налагодження взаємодії Міністерства юстиції з адвокатською спільнотою. Ми все ж таки сподіваємося, що асоціація адвокатів зможе провести з'їзд, на якому ми визначимо наступні пріоритети нашої спільної діяльності, виклики, які стоять перед громадянами. І я розраховую, що Міністерство юстиції зможе стати надійним партнером найбільшої спільноти в Україні, яка налічує понад 70 тисяч адвокатів на всій території України. Так само ми розраховуємо, що Міністерство юстиції стане одним з ключових державних міністерств, яке нарощує спроможності державного бюджету. На сьогодні завдяки законодавчим змінам, які були ухвалені раніше, Міністерство юстиції має можливість наповнювати державний бюджет за рахунок реалізації арештованого майна, за рахунок виконання судових рішень, за рахунок підвищення спроможності пенітенціарної системи. Так само Міністерство юстиції відповідає за політику щодо утримання військовополонених. Ця робота здійснюється в повному обсязі. І особливу увагу в міжнародній роботі ми приділимо зараз питанням саме стягнення російських активів, які були заморожені в рамках… Дякую, Ольга Віталіїна. Шановні народні депутати, я прошу представників депутатських фракцій і груп записатися на запитання з визначеної теми. Я нагадую, що 1 хвилина на кожне усне запитання та по 2 хвилини на відповідь до нього. Прошу народних депутатів від фракцій, це фракції записуються зараз, 30 хвилин – трек фракцій. Будь ласка.

Шановна пані Віце-прем'єр-міністр, ми багато це обговорювали на рівні комітету, власне, таке комітетське запитання. Ви знаєте, що дуже багато у нас є проблем з Європейським судом з прав людини в частині дотримання прав засуджених, там постійно купа рішень. І ваш попередник починав програму ремонтів, як він їх це називав, в системі пенітенціарної служби. Як воно там зараз відбувається, чи продовжите ви цю роботу? Бо знову ж таки це питання з одного боку прав людини, з іншого боку убезпечення України від численних позовів від ЄСПЛ. Якщо можна, коротко про утримання військовополонених країни-агресора, як справи з цим питанням, бо це теж наші міжнародно-правові зобов'язання і вплив на процеси обміну. Дякую. Дякую, пане Андрію. Дійсно, більше 3 тисяч ув'язнених отримали покращені умови тримання протягом 24-го року, що позитивно відзначено в звіті Комітету Міністрів Ради Європи щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини. Разом з тим, занурившись у цю тематику, фактично я поставила в пріоритет побудову нових закладів тримання ув'язнених. Оскільки система поряд з тим, що буде, звичайно, покращуватись існуючі умови тримання ув'язнених, оскільки система виконання покарань у нас успадкована з Радянського Союзу, і за будь-яких найкращих ремонтів вона не зможе забезпечити виконання тих стандартів, які забезпечують порядок і контроль в системі виконання покарань. Тому побудова нових тюрем є одним з пріоритетів. Ми шукаємо ресурси, також у нас є певні пропозиції в рамках Стратегічної інвестиційної ради, і ми сподіваємося, сподіваємося, що нам вдасться реалізувати ці проєкти. Водночас покращення умов тримання ув'язнених здійснюється зараз, але я бачу стратегічно, що мова має йти про нові заклади, тим паче, що в умовах окупації нам вдалося зробити всі необхідні переміщення. всі необхідні переміщення. Якщо можна, коротко про військовополонених. Буквально минулого місяця ми розгорнули додатковий табір. За потреби, сподіваємося, їх кількість буде збільшуватися, що дозволить повертати наших українських військовополонених. За потреби у нас є спроможність забезпечити належне належне розміщення військовополонених відповідно до Женевських конвенцій. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, перед тим, як я передам слово Скороход Анні Костянтинівні, від групи "Партія "За майбутнє", я інформую, міністр Сметанін, Герман Сметанін вже на місці. Будь ласка, Скороход. До нас пан Умєров ніяк не добіжить, тому в мене питання до Прем’єр-міністра. Пане Шмигаль, тимчасова слідча комісія провела перевірку Національної академії сухопутних військ. Пане Шмигаль, я до вас звертаюся. Далі провели перевірку Сухопутні війська, далі провело перевірку Міністерство оборони. Було повністю підтверджено побиття, приниження і знущання над курсантами, про те, що їх годують лайном. 16 кримінальних справ на голову академії Ткачука. Продаж гуманітарної допомоги, ненадання медичної допомоги курсантам, залучення курсантів до ремонтних робіт, за які сплачуються гроші. Чому на третьому році повномасштабної війни в них досі немає укриттів і вони біжать за 500 метрів? Чого Ткачук досі на посаді? Чого ви плюєте в обличчя всім військовим і курсантам? Перед тим, як буде відповідь, я хочу нагадати, що тема сьогоднішнього засідання у нас пов'язана з правовою політикою. Дякую. Будь ласка.

Що стосується укриттів. Робота по цьому питанню ведеться. Не все можна зробити одночасно, але робота ведеться. Багато уже навчальних закладів закрито. Ми знаємо, що уже пару разів підвергалася військова академія, її полігон ударам Федерації. Стосовно навчальних місць на полігонах, у військових містечках. Всі укриття обладнані з розрахунку на максимальне завантаження полігону. Що стосується самої адміністративної території, завершуються роботи, де, власне, розміщена військова академія у Львові. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Юрійович. Слово надається Колісник Анні Сергіївні, фракція політичної партії "Слуга народу".

По-перше, я хочу подякувати пані Стефанішиній за ту колосальну роботу, яку вона особисто і її команда робить для питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Але у мене питання також в широкому сенсі відноситься до правової політики у сфері безпеки до інших членів уряду. По-перше, я хотів звернутися до пана Премєр-міністра Дениса Анатолійовича Шмигаля і міністра освіти. Біля двох місяців назад я звертався до вас з цього місця з питанням щодо збереження одного з об'єктів національного спадку України, а саме об'єкту, який розташований у Харківській області. Так-от, за два місяці взагалі нічого не відбулося. Хотілося би, щоб в рамках тих повноважень, які є у Кабінету Міністрів, і реагування на запитання народних депутатів, була б якась формальна діяльність. І друге питання також до Прем'єр-міністра і до міністра стратегічних галузей промисловості. На превеликий жаль, у попереднього міністра стратегічних галузей промисловості космос не вважався стратегічним пріоритетом, у пана Сметаніна космос є стратегічним пріоритетом. Але у нас немає два роки керівників стратегічних космічних... Дякую за запитання. Я відповім у межах своєї компетенції. Особливо я буду приділяти увагу питанням саме правової освіти, збереження функціональності Міністерства юстиції. Сподіваюся, пане Федоре, вдасться робити це разом з парламентом, маю численні запити від народних депутатів. І сподіваюсь, що правова освіта в Україні буде відповідати європейським стандартам і тим вимогам, які будуть відповідати запиту суспільства на справедливість. Дякую. Відповідаючи на питання Голови Державного космічного агентства, ми з вами неодноразово спілкувалися, це питання на сьогодні дуже насущне. Діючий керівник він написав заяву на звільнення вже. (Шум у залі) Дивіться, діючий написав заяву на звільнення, зараз призначається новий виконуючий обов'язки і паралельно ми зараз формуємо комісію, яка буде відбирати нового Голову Державного космічного агентства. Я думаю, що ми за найближчі місяці закриємо це питання і призначимо туди людину, щоб вона працювала. Дійсно, проблема є, її знаємо, над нею працюємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, від "Платформи за життя та мир" Павленко Юрій Олексійович.

Я хочу вам порадити, коли задаються питання такі в залі з приводу утримання військовополонених, запросіть наглядним прикладом, з практичного досвіду покажіть, як утримуються, це буде самим таким прикладом, і більше задавати питання не будуть, або комітет, або керівників фракцій і груп. Питання в мене перше. Що ви будете робити, тому що попередній міністр оголосив боротьбу там "чорним" нотаріусам, "чорним" реєстраторам. Тому що в реєстратора є право, а не обов'язок перевіряти матеріали щодо реєстрації. Реєструють до цього часу що попало, за ким попало, беруть інформацію, користуються нею. Як ви будете тут порядок наводити? І друге питання з приводу експертних заходів. На даний час ми з боку практики бачимо про те, що проводяться експертизи з порушеннями методології. Якщо пишуть скарги – комісія розглядає, якщо не пишуть – не розглядає. Чи є якась загальна програма щодо експертних заходів? Дякую, Григорію Миколайовичу. Стосовно утримання військовополонених, я, звичайно, маю інформацію і доповіді з усіх таборів. Умови тримання не однакові всюди, але всі вони відповідають вимогам Женевської конвенції і точно не є гіршими за умови інших осіб, які тримаються в установах виконання покарань. Стосовно реєстрів. Ви знаєте, що при Міністерстві юстиції діє Офіс протидії рейдерству. За період, коли я очолюю Міністерство юстиції, я зрозуміла, що його робота в основному є технічна. На сьогодні особливу увагу я буду приділяти заходам захисту реєстрів, безпеку реєстрів, контролю доступу до реєстрів, а також посилення заходів контролю і відповідальності для реєстраторів, які здійснюють несанкціонований доступ в реєстр або здійснюють незаконні дії в реєстрах. Так само я звернула увагу, що парламент не проголосував законопроект, який посилює відповідальність за дані з реєстру. Звичайно, була певна комунікація громадськості. Я би уважніше придивилась саме до цих зауважень. Але в частині контролю і безпеки баз даних, за які відповідає Міністерство юстиції, ця законодавча зміна мала би дуже великий вплив саме на спільноту, хоча необов'язково привела би до притягнення до конкретної відповідальності. Судова експертиза, звичайно, це, я думаю, багато кому зрозуміла сфера. Я скажу тільки одне, в неділю в в Україні був Президент Європейської Ради, віцепрезидентка Єврокомісії з питань зовнішньої політики. З Денисом Анатолійовичем була зустріч, обговорювались питання використання заморожених активів Російської Федерації, оцінки збитків в енергетичній системі. І система судової експертизи не справилась з цією Судові експертизи не призначались для всіх заходів, необхідні… для всіх пошкоджень, які… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, від "Європейської солідарності" ГОНЧАРЕНКО О.О. У мене питання до пана Прем'єр-міністра. Пане Прем'єр-міністре, я буду постійно казати про це, поки рішення не буде прийнято. Мова про виплати на дитину, 860 гривень на місяць на дитину до 3 років, неможливо утримати місяць, та навіть і тиждень неможливо на ці кошти утримати. Будь ласка, приймайте рішення. Друге. З позитиву. Хочу подякувати вам за рішення про "Зимову єПідтримку" для дітей, це дуже важливо, 6,5 тисяч гривень – разова виплата на проходження зими. Але, шановний пане Прем'єр-міністре, я дуже прошу вас розширити цю виплату не тільки на малозабезпечених і не тільки на тих дітей ВПО, які отримують підтримку ці 3 тисячі гривень, будь ласка, розширте на всіх дітей ВПО, там немає багатих дітей, будь ласка, це дуже важливо. І розширте це на всіх дітей з багатодітних родин, це дуже важливо. І в День Збройних Сил України на дітей ветеранів. Оці три категорії обов'язково треба розширити, це не дуже великі кошти...

Дякую за запитання. Ми працюємо над комплексним підходом до того, щоб підтримати жінок з дітьми, напрацьовуємо формат продовження оплачуваного лікарняного, який буде певний період часу виплачуватися зі 100 відсотків середньої заробітної плати. допоможемо жінкам в той період часу, коли вони виконують дуже важливу функцію по народженню і вихованню дітей, покращувати і догляд свій, і мати свій певний ресурс. Також опрацьовуємо підходи, заради яких жінка сама зможе обирати той проміжок часу, коли вона перебуватиме у відпустці по догляду за дитиною, тому що дуже важливо, щоб ми мали можливість жінкам давати час для самореалізації. Величезна кількість жінок відмовляються народжувати другу і третю дитину, тому що втрачають професійно. І нам теж треба над цим працювати, і ми готуємо пакет рішень, в тому числі по розширенню "муніципальної няні" на всіх таких матерів, щоб допомогти їм повертатись на ринок праці. Щодо підтримки для різних родин, ми також плануємо зробити системну сталу підтримку, яка буде одноразовою, до зими, до школи. Але все ж таки ми повинні враховувати, що багатодітні родини є дуже різні і в тому числі абсолютно забезпечені і багаті, ми не матимемо ресурсу роздавати гроші всім гроші всім з урахуванням того доходу і можливостей родини. Тому все ж таки майновий критерій при таких одноразових допомогах буде зберігатися. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, від "Відновлення України" народний депутат Воронько Олег Євгенович. Доброго ранку, шановні. Прошу передати слово колезі Бурмічу Анатолію Петровичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Петрович Бурміч, будь ласка. Шановна Віце-прем'єр-міністре, скажіть, будь ласка, от у нас сьогодні, ми знаємо, і Прем'єр-міністр неодноразово говорив, про те, що ми виконуємо всі планові заходи щодо вступу в ЄС. В ЄС нам кажуть, що раніше 2029 року нема чого й думати. Треті кажуть, що є якась форма прискорена нашого вступу в ЄС. Скажіть, будь ласка, яка об'єктивна ситуація, яке ваше бачення щодо цих перспектив на найближчий час. Дякую. Дякую вам дуже за запитання. Оскільки ми вже перебуваємо конкретно в переговорах про членство в Європейський Союз і наразі тривають переговори вже щодо 12-го поспіль розділу, який стосується внутрішнього ринку, я можу сказати, що ми вже вступаємо в ЄС. Коли цей процес буде завершений, він однозначно

В нашому розумінні ці дорожні карти будуть передбачати відхід від конкурсів і зайняття

Також великий виклик – це нормотворча діяльність. Перед нами велика робота щодо реалізації Закону "Про правотворчу діяльність" на основі права Європейського Союзу. Тому це робота щоденна, ми вступаємо до Європейського Союзу вже зараз. Переговорні делегації складаються більше ніж із 100 народних депутатів України, урядовців. І вже сьогодні ми приймаємо рішення про те, як ми приєднуємося до ЄС по кожній сфері, яка буде предметом договору про ЄС. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович, фракція "Батьківщина".

Шановний пане Прем'єр-міністре, ви знаєте, що сьогодні поранені, які лікуються в комунальних лікарнях, лікуються і харчуються на 39 гривень 70 копійок в день. день. Це п'ятиразове харчування мусить бути. Ви знаєте, що з 19 травня Верховна Рада України прийняла спеціальний закон, що поранені військові в комунальних лікарнях мусять харчуватися за рахунок державного бюджету на рівні стандартів НАТО по нормі номер 5. Скажіть, будь ласка, чому, коли зараз є постанова уряду, наказ міністра оборони, з 19 травня лікарні не отримують відповідні кошти від Міністерства оборони? І вчора знову я задавала запитання пану міністру оборони Умєрову, чому не виплачуються, сьогодні заблоковані всі… Я попрошу першого заступника міністра охорони здоров'я дати відповідь. 10:52:22 ГАВРИЛЮК І.Ю. В продовження вчорашньої розмови. На наступному тижні, вчора вже були прийняті рішення і проведена робота з командувачем Медичних сил по даному питанню. І всі компенсації, і доплати за результатами наданих актів від закладів охорони здоров'я, де проходили лікування військовослужбовці, будуть погашені за цей рік, починаючи з 19 травня. Я вам дякую. Я хочу поставити питання щодо відшкодування за знищене, пошкоджене майно, а також втрачене майно громадян на тимчасово окупованій території. Всі ми знаємо, що ця проблема абсолютно стоїть на місці, у людей десятки тисяч житлових об'єктів були знищені або пошкоджені, але і це не все. Я обраний на території Луганської області і фактично щодня я бачу інформацію, що окупанти націоналізують житло людей, які виїхали з підконтрольної території, загарбниками і колаборантами. людей забирають житло, а потім передають третім особам, таким чином у наших громадян незаконно забирають майно, а отримати компенсацію за це вони навіть у планах не зможуть. Тому питання наступне. Як держава бачить можливості компенсації коштів за майно громадян на тимчасово окупованій території? Чи опрацьовуються механізми стягнення цих збитків за рахунок коштів Росії, заморожених у наших союзників? Дякую за відповідь. 10:53:50 СТЕФАНІШИНА О.В. Якщо можна, я коротко відповім в частині своєї компетенції. Одним з основних завдань, які я бачу перед собою, це якраз забезпечення відшкодування

база даних, яка буде застосовуватись як доказова в міжнародних і приватних і міждержавних юрисдикціях. Над цим ми ведемо роботу, і буквально з наступних тижнів буде основним завданням робота з органами місцевого самоврядування з тим, щоби максимально відповідальність має розпочатися зараз і вона буде через репарації і через стягнення через стягнення коштів, які знаходяться в закордонних юрисдикціях Росії. фракцій і груп. Шановні колеги, прошу фракції і групи перезаписатися, у нас ще 9 хвилин, друге коло, хто встигне, той встигне. Будь ласка, перезапишіться.

Шановний Денисе Анатолійовичу, добрий ранок. Як ви знаєте, Україна імплементувала 58 відсотків транспортного розділу Угоди про асоціацію, це невисокий… Я тут знаходжусь. Це невисокий показник. Я працюю в транспортному комітеті і розумію, як важливо нам виконати всі умови для того, щоб ми повноцінно інтегрувалися і стали повноцінним членом ЄС. У мене до вас прохання надати пріоритетні зареєстровані законопроекти у сфері транспорту та інфраструктури для того, щоб ми могли активізувати роботу і якнайшвидше імплементувати всі ті директиви та регламенти ЄС, які необхідні нам для повної для повної інтеграції. І друге питання. Вчора був День волонтерів, і я був на заході "Добробату" – це одна із громадських організацій, яка займається відбудовою. Важливо підтримувати такі організації, важливо підтримувати громадські організації, і в мене прохання, можливо, розробити певні програми підтримки громадських організацій… З моїм листом і також з листом Прем'єр-міністра у Верховну Раду були надіслані переліки пріоритетних законопроектів. Вони всі залишаються пріоритетними, на сьогодні жоден з них фактично не прийнятий. Я можу надати окремо… Я окремо надам це, і перевезення небезпечних вантажів, і питання дорожнього руху, і інші питання, Закон "Про залізничний транспорт" – це пріоритет. Але для того, щоб мати повну картину, я домовилась з Європейською комісією, що не чекаючи офіційних переговорів, команда Міністерства інфраструктури, Міністерства відновлення працює вже зараз, відбулось два раунди перемовин, і це означає, що в березні, в квітні, коли будуть офіційні зустрічі делегацій, вже буде повний перелік наших зобов'язань, включаючи адаптацію законодавства. Народні депутати з транспортного комітету, з інших комітетів включені в переговорну групу. Прохання також визначити представників, які будуть працювати, готувати переговорну позицію і долучаться до переговорів в квітні.

Івченко, "Батьківщина". По-перше, хочу привітати зі святом генерала, який в президії, пана Гаврилюка. Це перше. (Оплески) У мене питання У мене питання до Прем'єр-міністра. Пане Прем'єр-міністр, скажіть, будь ласка, по мінах провадиться, я знаю, службове розслідування в усіх органах. Чи відсторонений керівник виробництва? Чи відсторонений перший зам, який курував Міністерство стратегічних галузей? Чи відсторонений зам, який займався закупкою в Міністерстві оборони? І скажіть, будь ласка, коли будуть кадрові рішення і коли будуть висновки? Зрозумійте одну річ, те, що вчора знову пишуть мінометники нам, ці міни, нам дають неправдиву інформацію, не всі міни замінені. Вчора була остання інформація з передової, остання. Тому я вас дуже прошу, давайте підійдемо якісно, бо у військовий час за такі речі відрубали би пальці, я вже не кажу про голови. Дякую. Дякую за ваше запитання. Я попрошу міністра Сметаніна дати відповідь. В разі необхідності, Іван Юрійович, тоді попрошу вас доповнити в частині Збройних Сил. Доброго дня ще раз. Значить, по ситуації, що склалася безпосередньо із 120, 82-міліметровими мінами. Хочу наголосити, що до повномасштабного вторгнення Україна не виробляла зовсім боєприпасів. У 2021 році ми з вами зробили 50 тисяч як країна, у минулому... ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну секундочку. Шановні колеги, я ще раз нагадую, що будь-яка чутлива інформація, яка йде в прямий ефір, не повинна озвучуватися у Верховній Раді України. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. По суті питання. Цього року, як озвучив Президент України у цьому залі близько двох тижнів тому, ми як країна у цьому році виробимо 2,5 мільйона боєприпасів, 2,5 – боєприпасів. Відповідно до даного питання. До наданої інформації Генеральним штабом ЗСУ України, що відповідно до звітів, які надійшли від військових частин сил оборони, кількість нештатних спрацювань 120-міліметрових мін становить 417 нештатних спрацювань, із мільйонів – всього 417 нештатних спрацювань. Комісією у складі представників Міністерства стратегічних галузей промисловості України, Міністерства оборони, заводу-виробника, Збройних Сил та СБУ була здійснена перевірка на заводі-виробнику. Складено акт щодо невідповідності поставленої продукції Міністерству оборони. Виявлено недоліки, які були спричинені нештатним спрацюванням пороху, який був закуплений за кордоном. Довідково: для виготовлення метальних зарядів використовувались сферичні марки порохів, які використовуються з 1985 року країнами-членами НАТО для виробництва 81, 120-міліметрових мін. Однак в процесі експлуатації порох змінив свої властивості і став спрацьовувати нештатно. Прийняті всі необхідні міри, Міністерство оборони згідно актів…

Дякую. Коротке питання до пані Стефанішиної. Ви говорите про кримінальну відповідальність за реєстри, я це розумію. Але ви бачили, яке несприйняття серед журналістів це сприйняло, блокуватиме їх роботу. Як виходити з цього? І запитання до пана Прем'єра. Пане Прем'єре, зараз багато говорять про ініціативи Трампа і американців. Чи є розуміння, що ми зможемо відстояти Крим лише тоді, коли через низку законів підтримаємо національну територіальну автономію Криму і будемо обстоювати права кримських татар? Що робить уряд з цього?

законопроект, з нього не можна побачити якихось таких ризиків, які були публічно прокомуніковані. Але я сподіваюсь, що нам вдасться знайти необхідний баланс і все ж таки забезпечити я це кажу як міністр юстиції в першу чергу і як людина, яка безпосередньо розглядає скарги громадян на неправомірну роботу і втручання в реєстри. Це сотні звернень, і повірте, мені дуже важко, дуже важко, навіть будь-яким колегіям, або міністру юстиції, який затверджує накази, врегульовувати кожне з питань. А несанкціонованих доступів багато, до початку повномасштабної війни

додаткова комунікація. Наскільки мені відомо, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності все ж таки переглянув оригінальну редакцію закону і, можливо, ще до другого повторного читання вдасться знайти якісь рішення. Дякую. Шановні колеги, перший сет, що стосується фракцій і груп, ми завершили. Перед тим, як переходити до другого, Олександр Сергійович, коротке оголошення. КОРНІЄНКО О.С. Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про входження входження народного депутата України Лукашука Богдана Олеговича до складу депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді дев'ятого скликання. Вітаю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, переходимо до запитань з визначеної теми до членів Кабінету Міністрів від народних депутатів. Я прошу народних депутатів записатись. Єдине, нагадую, що відповідно до Регламенту ви повинні задавати питання на визначену тему. Будь ласка, прошу народних депутатів записатись.

Я бажаю пані Олі подальших успіхів. Але звертаюся до Дениса Анатолійовича. В День Збройних Сил України прошу вас, Денисе Анатолійовичу, дати доручення підлеглим розробити механізм захисту доплат, додаткових нагород для військових від інфляції. Ви ж чудово розумієте, що 30 і 100 тисяч, призначені 28.02.2022 і сьогодні, – це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Будь ласка, це дуже важливо, проявити таку повагу до наших захисників, захистивши їхні доплати, зароблені кров'ю на фронті. Будь ласка, дайте таке доручення, щоб ми найближчим часом це питання вирішили. Можете підтримати мої законодавчі ініціативи відповідного спрямування або можете надати свої пропозиції від уряду. Дуже прошу вас уважно відреагувати і дати відповідні доручення. ГОЛОВУЮЧИЙ. В другій частині вашого звернення стосовно пропозицій переадресую на Міністерство оборони, ми разом проговоримо тоді, пропишемо, які можуть бути варіанти. Дякую.

Будь ласка, передайте. Васильєву передайте, будь ласка.

Запитання до Прем’єр-міністра. Шановний Денис Анатолійович, був розроблений новий алгоритм щодо бронювання співробітників приватних структур в тому числі, підприємців і комунальних підприємств. Хочу спитати як в цей алгоритм попала дискримінаційна норма, що стосується моєї рідної Сумщини, а саме 20 тисяч середня заробітна платня, важко порівнювати, наприклад, столичний регіон, де 20 тисяч – це вже давно досягнена середня заробітна платня і нічого не потрібно робити, щоб цього рівня досягти. На Сумщині потрібно більше ніж в половину збільшити витрати для того, щоб була можливість бронюватись. Що робити підприємствам для того, щоб можна було розвиватися саме на рідній землі і не потрібно було переїжджати, мабуть, на Київщину для того, щоб можна було розвиватися? Дякую за ваше запитання. Отже, уряд робив декілька підходів до спроб спроб зробити справедливу систему бронювання. Ми знаємо, що літом були виявлені ряд фродів, пов'язаних із зловживаннями бізнесом тими критеріями, які були розроблені і діяли літом. Відповідно було прийнято рішення, проведений аудит системи бронювання. Па підставі цього аудиту, на підставі цієї інвентаризації уже восени, в листопаді було прийнято рішення про встановлення дуже чітких критеріїв для цілої України. Вони є галузевими і середні заробітні плати в тих галузях, які підлягають бронюванню, відповідно Міністерством економіки були проінвентаризовані дуже чітко на всій території України, вони відповідно мають належний рівень. Крім цього, є ще одне важливе завдання, що середній рівень зарплат має бути в компаніях, які бронюють, і це справді є принцип "воюй або працюй". Або компанії працюють і наповнюють бюджет, сплачуючи відповідний рівень заробітних плат і виходячи з тіні, або відповідно такі компанії вживають певних заходів для того, щоб рівень заробітної плати був підвищений, відповідав середньогалузевому. В частині комунальних підприємств, в частині підприємств критичної інфраструктури були запроваджені окремі показники і відповідно рівень бронювання там забезпечується згідно інших показників, критеріїв є декілька. Відповідно на сьогоднішній день Міноборони за поданням відповідних інших міністерств проводить бронювання в підприємствах критичної інфраструктури. Дякую. Дякую. Будь ласка, Бакумов Олександр Сергійович, фракція "Слуга народу". 11:10:20 БАКУМОВ О.С. Шановний пане Голово, прошу передати слово народній депутатці України, Представнику Президента у Верховній Раді України Галині Михайлюк. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Галина Олегівна. Шановна пані Віце-прем'єр-міністр, ви згадали у своїй промові російські заморожені активи, які, сподіваюся, будуть отримані якнайшвидше в рамках санкційної політики України. Отже, моє питання полягає в наступному: який стан справ на сьогодні в рамках державної правової політики щодо реалізації російських заморожених активів? Яка потрібна допомога від Верховної Ради України, зокрема, від народних депутатів щодо максимально швидкого отримання відповідних надходжень до державного бюджету України? Дякую. Дякую, пані Галино, за запитання. Дійсно, Міністерство юстиції сформувало концепцію, за якою можна вже зараз знайти рішення і політичне, і юридичне, і фінансове, яке дозволить використовувати всі всі активи заморожені в рамках санкційної політики. Мова не йде лише про суверенні російські державні активи, це всі активи, а також юридичних і фізичних осіб, заморожені в рамках санкційної політики. Якщо така позиція буде погоджена нашими партнерами з Великої сімки та країн Європейського ми обов'язково будемо пропонувати народним депутатам забезпечувати активно комунікацію і, можливо, запропонуємо також звернутися до дружніх парламентів. На сьогодні я більше ніж впевнена, що це реально, і це буде якраз реалізацією політики зараз. Разом з тим, Міністерство юстиції також відповідає за стягнення підсанкційних активів на території України. Ми також працюємо із закордонними юрисдикціями. у нас була певна прогалина, яка не потребує законодавчого врегулювання, пов'язана з тим, що позови, подані в суди щодо стягнення активів, потребують повного забезпечення з тим, щоб підсанкційні особи не мали можливості вимивати ці активи в рамках судового процесу. Всі позови, які були подані з часу, з часу, коли я стала міністром юстиції, мають забезпечення, таке забезпечення подано. І я сподіваюся, суди будуть це підтримувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Вадим Євгенович Івченко, фракція "Батьківщина".

у мене питання до вас відносно інтеграції України в європейський простір. Робоча комісія Європейського Союзу розробила документ на 150 сторінок, і там становище України жахливе. Україна на останньому місці по цій оцінці до вступу в Європейський Союз в порівнянні з іншими кандидатами. Давайте візьмемо 19 розділ "Соціальна політика і зайнятість", за 5-бальною шкалою оцінка одиниця. Але, якщо подивитися трудове законодавство, то це буде мінус одиниця. І я про це питання піднімав, ви не відреагували належним чином. Тепер наступне. Розроблений законопроект 12209, який суттєво зачіпає інтереси інвалідів військових, інвалідів праці, інвалідів по захворюванню. Прошу звернути увагу. І наступне. Шахтарі. Заборгованість по заробітній платі більше 2 мільярдів гривень. Ми тупцюємо на місці… Дякую, пане Михайле, за запитання. Здивувалася, що немає вас у наших робочих групах. Ви зазвичай дуже активний, пропоную долучитись. Звіт Європейської комісії містить оцінку, окрему оцінку по кожному напрямку. Дійсно, ви правильно зазначили про оцінку одиниця. Але два тижні тому відбувся перший раунд переговорів щодо прав працівників, і відповідно вже сьогодні уряд разом з Міністерством економіки має бачення стосовно рекомендацій наступних кроків. Я пропоную вам долучитись до цього процесу, перед нами велика кількість законодавчих змін. Щодо законопроекту 12209, зверну

Шановна пані Ольга, хочу звернути увагу вашу, що на сьогодні Мін'юст не підтримує делегування послуг державної реєстрації актів цивільного стану в громади. Згідно звіту ЄС і Кабміну рівень інтегрованості таких послуг 2 на відміну від інших міністерств, які це роблять згідно закону, який ми прийняли тут. На жаль, він не виконується Мін'юстом. Мін'юст каже, він розробляє свій закон, розробляє вже багато років. Ціна питання: просто 200 мільйонів гривень в спецфонд Мін'юсту, який заробляє ДРАЦС. Натомість послуги віддаляються від мільйона людей. Жінки в хустках чорних стоять в черзі в мене на окрузі по понеділках, щоб отримати свідоцтво про смерть, і те саме стосується свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб. Я вас дуже прошу, віддайте і делегуйте це все в органи місцевого самоврядування і не тримайтеся, щоб Мін'юст не тримався за ці повноваження, це потрібно віддати на місця і... Дякую, пані Лариса, за запитання. Дійсно, ми з вами взаємодіяли, колеги з Міністерства юстиції долучались до ваших заходів. Питання абсолютно не в грошах. Ви правильно зазначили про спецфонд. Фактично всі функції, які виконує Міністерство юстиції, передбачають можливість наповнення державного бюджету, а також самостійне забезпечення Міністерства юстиції через нарахування коштів спеціального фонду. Я думаю, що це непоганий підхід. Я пропоную продовжити дискусію, оскільки питання реєстрації актів цивільного стану – це не лише питання доступу до послуг, це набуття цивільних прав громадянами при народженні, при одруженні, при розлученні, а також після смерті, тому я пропоную цю дискусію продовжувати. Ми також запустили послугу "Шлюб за добу". У мене була окрема зустріч з міністром цифрової трансформації, де ми узгодили цифрові проєкти в рамках цифровізації послуг по по реєстрації актів цивільного стану. Я сподіваюсь, що це буде не питання делегування від центру на регіони, а навпаки, а питання доступу громадян до послуг через додаток "Дія". І ми працюємо саме в напрямку цифровізації доступу до цих послуг, але без шкоди здобуванню громадянами

Дякую. Будь ласка, Вельможний Сергій Анатолійович, група "Довіра". 11:17:51 ВЕЛЬМОЖНИЙ С.А. Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група "Довіра". По-перше, ні я, ні громадяни України, ні переселенці не почули відповіді, як держава буде відшкодовувати за знищене і пошкоджене, а також втрачене майно громадян на тимчасово окупованій території. Тому питання до Прем'єр-міністра. Як держав бачить можливості компенсації коштів за майно громадян на тимчасово окупованій території? Друге питання до віцепрем'єра. віцепрем'єра. Ольга Віталіївна, який зараз стан із виконання судових рішень, в тому числі скільки відсотків від ухвалених судових рішень залишаються невиконаними? Які механізми розроблюються для забезпечення належного виконання судових рішень? Дякую за відповідь. Дякую. Я на першу частину питання почну відповідати. Отже, держава утворила міжнародний реєстр збитків в межах створення міжнародного компенсаційного механізму. Росія має заплатити кожному українцю і українці за знищене, втрачене, пошкоджене майно, за всі ці руйнування, які ми отримали через російську агресію. І це, безумовно, має бути розплатою ворога за все те, що він зробив тут. поки йде юридична процедура утворення відповідного компенсаційного механізму, поки ми працюємо над конфіскацією російських заморожених активів, 50 мільярдів, почнемо отримувати перших 50 мільярдів уже наступного року, держава взяла на себе зобов'язання допомагати допомагати громадянам відновлювати своє майно. На сьогодні працює інструмент єВідновлення, де люди можуть там відповідно прогресивно отримати кошти на ремонт, 200, там аж до 500 тисяч гривень для ремонтів. Крім цього, держава взяла на себе відшкодування втраченого житла, і ми видаємо сертифікати, їх уже видано більше 12 тисяч, якщо я не помиляюся. І відповідно далі відбувається відшкодування або коштами, або цей сертифікат можна використати як початковий внесок, можна ним розрахуватися за відповідно нове житло. Крім цього, у нас на сьогоднішній день ведеться робота стосовно розробки документа, як відшкодовувати житло, яке залишилося на окупованих територіях, є відповідний проект експериментальної постанови. Це складно. Тому що там юридично треба тоді дивитися: ціле це житло, чи при поверненні людина зможе туди повернутися, чи має людина відмовитися від цього житла і у держави попросити кошти, чи росіяни як агресор, як ворог мають це заплатити. Зараз ще тривають юридичні консультації, але така робота теж ведеться. Тому, звісно, ми, навіть не очікуючи відшкодування від агресора, усіляко допомагаємо нашим громадянам, особливо зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Ольга Анатоліївна, дякую вам за доповідь і за відповіді на питання. У мене питання до Прем'єр-міністра України Дениса Анатолійовича. Денис Анатолійович, до мене як до депутата комітету освіти звертаються з таким питанням. Зараз школи і дитячі садочки не відносяться до об'єктів критичної інфраструктури. Відповідно коли йде відключення електроенергії, діти в школах і садочках навчаються в темноті, тому що темніє рано, і не можуть харчуватися теплим харчуванням, яке в тому числі за ініціативою Президента у всій початковій школі є. Питання. Чи розглядав уряд включення шкіл, дитячих садочків і взагалі закладів освіти, які офлайн навчаються, до об'єктів критичної інфраструктури? Якщо ні, то треба таке питання розглянути, бо це критично. Ми створили Міністерство національної єдності, щоб казати: повертаємося в Україну, а коли бачать, що діти навчаються у темноті, це не сприяє. Тому, мені здається, це питання критичне і потрібно на вашому рівні його вирішити. Дякую дуже за ваше запитання. Зараз триває повномасштабна війна, критичність інфраструктури чітко визначена у нас законодавством і відповідними нормативними документами. Критичність визначається виживанням держави. Тобто якщо є обмежений, ресурс енергетичний, обмежена кількість електроенергії, то в першу чергу це має бути відповідна критична інфраструктура, яка забезпечує, скажемо, невходження держави або окремих регіонів у гуманітарну катастрофу. До критичної відноситься інфраструктура з виробництва і постачання зброї, логістика, те, що забезпечує знову ж таки наше виживання. Якщо електроенергії вистачає, то, звісно, інші об'єкти соціальної сфери можуть відноситися до тих, які не відключаються. А коли ресурс обмежений, то пріоритетність надається тим об'єктам критичної інфраструктури, які забезпечують виживання держави. Але що зроблено урядом? Сто відсотків кожна лікарня у нашій державі забезпечена генератором, який повністю забезпечує роботу закладу охорони здоров'я відповідно без обмежень, з можливістю подавати світло, тепло в повній мірі, сто У мене немає станом на сьогодні цієї інформації, але станом на кінець листопада понад 80 відсотків, це середні школи, це садочки, це університети були забезпечені відповідними засобами індивідуального подання електроенергії генераторами. Ми працюємо і за державний кошт, і спільно з партнерами, ціль: завершити протягом ось цього опалювального сезону, сто процентів всі заклади освіти мають бути на автономному електропостачанні у випадку відключення електроенергії для того, щоб не переривати навчальний процес. На жаль, у нас є, скажемо так, онлайн-навчання в прифронтових регіонах через безпекові фактори, але буквально вчора ми на Харківщині в...

Шановна віцепрем'єр-міністерка, насправді, ви знаєте, найбільший запит суспільства зараз – це запит на справедливість. Людям це болить. А справедливість, зокрема у європейський країнах, ви ж віцепрем'єр-міністерка з питань європейської інтеграції також, реалізовується через доступ до судів. В судах колапс, проблема. суди розглядають по 10 хвилин справи, завантаження, сотні справ на кожного суддю розподіляються. А натомість що відбувається, зараз Голова ВККС Андрій Пасічник каже, що місцеві суди проведуть конкурси через 3,5-4 роки. Тобто це колапс, по суті, зараз системи правосуддя. Ніколи людина з-за кордону не повернеться, де вона не зможе захистити свої права. Ніколи жоден інвестор не прийде в країну, де вона не зможе захистити свій актив в суді. Що Міністерство юстиції пропонує зробити в цьому питанні? Дякую. Чим ми зможемо допомогти як парламент, давайте щось вирішувати, бо це просто колапс. Дякую. Дякую вам дуже за запитання. З одного боку, мені приємно, що у шановних народних депутатів небагато питань до Міністерства юстиції, з іншого боку, мене це дещо засмучує, тому що, дійсно, правова політика в цій державі має базуватися на цінностях, на правилах і на ефективності. Коли я виступала на початку доповіді парламенту, я говорила про те, що ми втримали систему правосуддя. Ми забезпечили те, що Вища кваліфікаційна комісія сформована, члени відібрані, вони відповідають критеріям доброчесності, вони відібрані за участі вони відповідають всім критеріям, вони мають високу зарплату, вони мають всі необхідні умови. Зараз завдання, яке ставиться нашою дорожньою картою, нашою дорожньою картою, яка буде представлена в рамках переговорів перед Вищою кваліфікаційною комісією, забезпечити в повному обсязі реалізацію своїх повноважень, проведення конкурсів, оцінювання суддів і подання пропозицій Вищій раді правосуддя щодо призначення. Не менш важливим є те, що Вища рада правосуддя нарешті створила Дисциплінарну комісію, тому що також буде розблокований колапс з розглядом дисциплінарних скарг. Зі свого боку Міністерство юстиції безпосередньо вона має бути переглянута в умовах війни. У нас є багато виключень, але вона має також працювати ефективно. Тому прохання підтримати Закон про цифровізацію виконавчого виконавчого провадження. Дякую. почну з подяки команді вашої заступниці пані Ірини, яка веде санкційні справи від імені країни і намагається стягнути рашистські ресурси, які знаходяться в Україні для того, щоб вони працювали на перемогу. Але у нас дивна ситуація, в досить багатьох країнах є відповідальність за обхід санкцій, Україна, яка би мала показувати приклад, власне, такої відповідальності немає. не європейський тренд, це тренд того, що нам критично необхідно, бо про справедливість – ті, хто сприяли і сприяють, власне, країні-агресору, точно мають відповідати. Скажіть, будь ласка, на якому етапі, бо, наскільки я знаю, Дякую, Ярославе, за питання. Ми мали можливість ознайомитися з пропозиціями щодо змін до законодавства про санкції, які напрацьовувалися раніше в Міністерстві юстиції. я підтримую лише частину, яка стосується криміналізації обходу санкцій. Водночас зараз я бачу, що ключовим моментом є виконання саме судових рішень про стягнення. На період судового процесу фактично сторони провадження мають доступ до матеріалів, вони можуть використовувати інші інструменти Міністерства або політики – це банкрутство, це виконання судових рішень, це робота з банківською системою. Я готова доповісти окремо, детально по цьому питанню, це треба вирішити. Так само я вважаю, що виконання судових рішень про стягнення санкційних активів має здійснюватися через звичайну процедуру виконання судових рішень. Чому? Тому що з рішенням суду надається виконавчий документ, який створює всі необхідні правові підстави. Зараз так звана спрощена система виконання таких рішень не є ефективною. Тому що після неї немає врегульованого правового порядку виконання цих судових рішень. тому в різних держаних інституціях виникає дискоординація. Тому я буду ініціювати такі зміни. Якщо є таке запитання, дякую за нього, просила би їх підтримати. Дякую.

ви знаєте, що важливого Закону про зброю у нас до цього часу немає. І, власне, запитання до вас, не до міністра МВС, не до всіх інших, ваше відношення до цього, наші перспективи членства і таке інше. Це перше запитання. Друге запитання. Одним з головних завдань міністерства є якраз перевірка на відповідність Конституції і законам України. Так от, я вам хочу наголосити на ситуації, яка склалася в Україні, що без профільного закону, керуючись інструкціями Міністерства внутрішніх справ, до цього часу затримуються і караються, в тому числі, і ті громадяни, які працюють на користь Збройних Сил. Дякую за запитання. Звичайно, я маю зброю. Я маю зброю, тому вважаю, що маю право на самозахист. Я думаю, що основна частина повноважень Міністерства юстиції в частині правової політики – це баланс. я маю таке зобов'язання, зобов'язувалась перед парламентом, маю внутрішнє зобов'язання як міністр юстиції: у всіх законодавчих змінах, які потребуватимуть так чи інакше оцінки або позиції Міністерства юстиції, має бути правовий баланс між покаранням, правом на захист, правом на самооборону саме в цих питаннях. Якщо будуть законодавчі зміни запропоновані на розгляд Міністерства юстиції, оцінка Міністерства юстиції базуватиметься на відповідності Конституції, законодавству України, а також засадам правової політики, яка передбачає баланс прав і обов'язків всіх сторін, яких це стосується. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Веніславський Федір Володимирович.

Питання полягає в наступному: скільки ще побажань ми будемо очікувати, отримувати і виконувати від наших міжнародних партнерів? Скільки ще буде якихось додаткових прохань до нас щодо законопроектної роботи? Скільки буде, скажімо так, додаткових дорожніх карт, після подолання яких ми нарешті зможемо отримати пряму дорогу до Європейського Союзу? І додатково до цього. Які законодавчі ініціативи є пріоритетними на 2025 рік, які має ухвалити парламент якомога швидше, для того щоб прискорити процес європейської інтеграції? І які з них ви особисто вважаєте найважливішими? Дякую. Дякую вам за запитання. До кінця року, максимум у січні 25-го року, уряд України представить план законодавчої роботи в сфері верховенства права, функціонування демократичних інституцій на період 25-26 рік. вони будуть напрацьовуватись урядом протягом 25-го року. Я готова буду представити детально ці секторальні пропозиції вже в першому кварталі 25-го року. Водночас основним елементом дискусії в парламенті є, звичайно, зобов'язання, які випливають з наших міжнародних фінансових зобов'язань. Вони мають бути реалізовані і в цьому році. Я розумію, що дискусія складна, але це також євроінтеграція, а також коли ми розглядаємо питання про створення Вищого спеціалізованого спеціалізованого адміністративного суду, або питання тривалості судочинства, ми маємо розуміти, що це питання довіри, це питання балансу, але також і можливість нам з вами спілкуватись у цьому парламенті, обговорювати, проводити "годину запитань до Уряду" та отримувати керованість держави. Тому ці дискусії складні, але вони мають відбуватись, і до кінця року, я сподіваюсь, парламент зможе підтримати, розглянути зміни до законодавства, які стосуються саме тривалості кримінальних проваджень. Замість так званих "правок Лозового", я запропонувала Комітету правоохоронної діяльності рішення, яке забезпечить і контроль прокуратури, і судів, і захист обвинувачуваних обвинувачуваних у процесі. Так само має бути створений Вищий спеціалізований адміністративний суд. Звичайно, парламент має право будь-які зміни коригування вносити, водночас я маю зі свого боку підтвердити, що є довірливі відносини з нашими… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Павлюк Максим Васильович. Я розумію, що це буде завершальне від фракції. 11:34:45 ПАВЛЮК М.В. Вітаю, шановні колеги. Дякую, пані Ольго, за те, що підтримуєте наш законопроект стосовно несанкціонового зливу інформації з реєстрів. Ми, звичайно, очікуємо від Кабінету Міністрів відповідного законопроекту щодо відміни "правок Лозового" і те, про що ви зараз сказали. Але в мене питання зараз будедо Прем’єр-міністра. Цього тижня в нас було кадрове призначення, Міністерство єдності, на жаль, на засіданні фракції ні ви як Прем’єр-міністр не зазначили, який функціонал повинен… має бути в цього міністерства, ні пан кандидат тодішній на посаду не зазначив свій план роботи поетапний на перші хоча б десять місяців чи рік найближчий. Чи є у вас зараз якесь бачення, чим має займатися Мін'єдності, і чи є план роботи у пана міністра новопризначеного? Дякую.

додому. Насправді зараз йде активний процес формування, у вівторок народні депутати проголосували, призначили мене на відповідну посаду. Зараз відбулося вже перейменування Міністерства тимчасово окупованих територій в Міністерство національної єдності. Формується положення, розробляється концепція, найближчим часом з великим задоволенням ми представимо вам і і українцям відповідні документи і відповідні пропозиції з планом кроків. Я думаю, що я можу дуже просто відповісти на ваше питання. Наше завдання і наша концепція – зробити умови і повернути українців додому. Все. Дякую. Шановні колеги, збіг час. Вельмишановні колеги, якщо ви дозволите, ще одне питання з президії, тому що в мене немає можливості записатися. Але я був би не я, якби я я в кінці не звернувся до вельмишановної Ольги Віталіївни, тому що… Вельмишановна пані міністр,

І філософія, яка була в нього закладена, – це філософія сильного Мін'юсту. Тобто Міністерство юстиції, яке повинно відповідати за правову політику в державі, за якість законодавства. У зв'язку з цим я от хотів би попросити вас, може, це навіть і не питання, а прохання, ми почали дуже багато з приводу підняття якості законодавства, тому що ми сьогодні дуже скаржимося на рішення судів. Але, будемо відверті, що на 80 відсотків рішення судів тому такі погані, що законодавство є таким поганим. І питання якості законодавства – це питання якраз нашої спільної з вами роботи, нас як парламентарів, а вас як уряду. Тому я дуже хочу попросити основні етапи врахувати. Перше. Ми прийняли Закон "Про дерадянізацію законодавства України" і зобов'язали уряд провести ту саму роботу. Я прошу, зверніть увагу, тому що станом на сьогодні понад 50 тисяч нормативно-правових актів до нас ще перекочували з Радянського Союзу. Інструкції П-6, П-7 – це ганьба, Кодекс законів про працю, вибачте мені, в цій редакції, в якій він приймався в 79-му, в 79-му, здається, році, – це ганьба, КУпАП 81-го року – це ганьба. Давайте зробимо все для того, щоб ми покращили наше українське законодавство, це наша спільна з вами задача. І окремо я хочу попросити вас, я думаю, що найбільш важливим, відповідь, яку ми разом маємо дати, – це система судоустрою в країні. Ми не повинні плодити суди, бо нам так хочеться. Ми повинні робити логічну систему судоустрою в країні, яка забезпечить рівні справедливі умови доступу до судових рішень і, що важливо, виконання цих рішень. А це вже безпосередньо ваша парафія. Тому, Ольга Віталіївна, український парламент відкритий, тому що основна функція українського парламенту – це законотворчість. І тому ми готові разом з вами зробити все для того, щоб якість українського законодавства була на дуже високому і належному рівні. Сподіваюся, ви тут наш союзник. Ольга Віталіївна, будь ласка. Дякую, Руслан Олексійович. Для мене велика честь, я за професією і за покликанням є юристом, я за справедливість, і мені надзвичайно приємно, що я стала міністром юстиції саме в той момент, коли цей закон був ініційований, ухвалений парламентом. Я докладу всіх зусиль, щоб правотворчість була не лише назвою закону. Але найбільшим стимулом для мене, я сподіваюсь, для вас, народні депутати, стане наступна інформація. Міністерство юстиції курує і спрямовує роботу Державної Державної архівної служби. Всі документи, які ви схвалили, прийняли, підписали за період вашої каденції, зберігаються в державних архівах. Всі закони, ініційовані, підписані народними депутатами, а також всі рішення судів за останні кілька сторіч кілька сторіч зберігаються в Державній архівній службі. Тому я буду пропонувати всім новопризначеним суддям візити в архівну службу для того, щоб вони розуміли, що всі рішення і судочинство, яке вони здійснюють, зберігається в державі, держава буде їх пам'ятати століттями, так само, як і наші закони. Дякую вам. Я записала, занотувала, Руслане Олексійовичу, і зобов'язуюся доповідати регулярно парламенту і дотримуватися норм цього закону. Дякую. Дякую, Ольго Віталіївно. "Година запитань до Уряду" завершена. Давайте ще раз подякуємо Прем'єр-міністру України, Ользі Віталіївні, членам Кабінету Міністрів України за надані відповіді та участь у пленарному засіданні. (Оплески) Шановні колеги, дякую всім за роботу. Оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Про час і місце його продовження вам буде повідомлено завчасно. Нагадую про необхідність непоширення інформації щодо його початку. Продовжуємо далі працювати на благо нашої держави. Слава Україні!